разискванията. Подлагам на първо гласуване Законопроект за ратифициране на Протокола за изменение на Протокола относно Преходните разпоредби, приложен към Договора за Европейския съюз, към Договора за функционирането на Европейския съюз и към Договора за създаване на Европейската общност за атомна енергия

Моля народните представители да влязат в залата.

Гласували 89 народни представители: за 89, против и въздържали се няма. Предложението е прието. Моля, поканете гостите. ДОКЛАДЧИК

и към Договора за създаване на Европейската общност за атомна енергия под № 002 02 34, внесен от Министерския съвет на 16 септември 2010 г. 24 септември 2010 г., Комисията по европейските въпроси и контрол на европейските фондове разгледа така представения проект. В заседанието на комисията взеха участие господин Милен Люцканов – заместник-министър на външните работи, и Бисерка Бенишева – генерален директор на Дирекция „Европейски съюз” в Министерството на външните работи.

горепосочения проект на Протокол. II. На 23 юни 2010 г. в Брюксел в рамките на конференция на постоянните представители на държавите-членки на Европейския съюз, е подписан Протоколът за изменение на Протокола относно преходните разпоредби, приложен към Договора за Европейския съюз, към Договора за функционирането на Европейския съюз и към Договора за създаване на Европейската общност за атомна енергия. Член 1 от Протокола предвижда за оставащия период от парламентарния мандат на Европейския парламент (2009-2014 г.) към съществуващите 736 места в Европейския парламент да бъдат добавени 18 допълнителни места, с което общият брой членове на Европейския парламент достига временно 754 до края на настоящия парламентарен мандат. Допълнителните 18 места са предвидени за държавите членки, за които се отнася политическото споразумение, постигнато от Европейския съвет на заседанието му на 18 и 19 юни 2009 г. III. В съответствие с чл. 1 от Протокола Република България ще получи едно допълнително място, с което броят на българските представители в Европейския парламент ще стане общо 18. Това обстоятелство е разписано в § 44, ал. 2 от Преходните и заключителните разпоредби на Закона за изменение и допълнение на Закона за избиране на членове на Европейския парламент от Република България (ДВ, бр. 25 от 2009 г.). IV. Горепосоченият Протокол влиза в сила, при възможност, на 1 декември 2010 г., при условие че са депозирани всички ратификационни инструменти от подписалите го държави членки. С оглед спазването на този срок е необходимо приоритетното ратифициране на Протокола за изменение на Протокола относно Преходните разпоредби от страна на Народното събрание на Влизането в сила на Протокола е от съществен интерес за Република България, предвид досегашното забавяне на процеса, причинило известни неудобства на допълнителните 18 евродепутати от 12-те държави членки. С оглед на гореизложеното и в резултат на проведеното гласуване Комисията по европейските въпроси и контрол на европейските фондове предлага (с 13 гласа „за”) на Народното събрание да приеме на първо гласуване проект на Закон за ратифициране на Протокола за изменение на Протокола относно преходните разпоредби, приложен към Договора за Европейския съюз, Договора за функционирането на Европейския съюз и към Договора за създаване на Европейската общност за атомна енергия, № 002-02-34, внесен от Министерския съвет на 16 септември 2010 г.” Благодаря.

Законопроект за ратифициране на Протокола за изменение на Протокола относно Преходните разпоредби, приложен към Договора за Европейския съюз, към Договора за функционирането на Европейския съюз и към Договора за създаване на Европейската общност за атомна енергия под № 002 02 34, внесен от Министерския съвет на 16 септември 2010 г. На извънредно заседание, проведено на 24 септември 2010 г., съвместно с Комисията по европейските въпроси и контрол на европейските фондове, Комисията по външна политика и отбрана разгледа внесения от Министерския съвет законопроект. Протоколът за изменение е подписан на 23 юни 2010 г. в Брюксел в рамките на Конференция на постоянните представители на държави – членки на Европейския съюз. Съгласно чл. 1 от Протокола Република България ще получи допълнително място в Европейския парламент, с което броят на българските представители там ще стане общо 18. След влизането в сила на протокола до края на парламентарния мандат 2009-2014 г. към съществуващите 736 места в Европейския парламент ще се добавят още 18 места, предвидени за държавите членки, и така общият брой на членовете на Европейския парламент ще достигне временно 754 души. Законопроектът не влиза в противоречие с принципите на външната политика на Република България. След изслушването на мотивите към законопроекта се проведе обсъждане и гласуване, в резултат на което Комисията по външна политика и отбрана предлага на Народното събрание на основание чл. 85, ал. 1, т. 8 от Конституцията на Република България да ратифицира със закон Протокола за изменение на Протокола относно Преходните разпоредби, приложен към Договора за Европейския съюз, към Договора за функционирането на Европейския съюз и към Договора за създаване на Европейска общност

за Европейския съюз, към Договора за функционирането на Европейския съюз и към Договора за създаване на Европейската общност за атомна енергия под № 002 02 34, внесен от Министерския съвет на 16 септември 2010 г. Гласували

за 80, против и въздържали се няма. С това законопроектът е приет на първо гласуване. Заповядайте за процедура, Благодаря Ви, господин председател. На основание чл. 70, ал. 2 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание правя процедурно предложение законопроектът да бъде приет и на второ гласуване. ПРЕДСЕДАТЕЛ АНАСТАС АНАСТАСОВ: Подлагам на гласуване така направеното процедурно предложение.

приложен към Договора за Европейския съюз, към Договора за функционирането на Европейския съюз и към Договора за създаване на Европейската общност за атомна енергия Член единствен. Ратифицира Протокола за изменение на Протокола относно Преходните разпоредби, приложен към Договора за Европейския съюз, към Договора за функционирането на Европейския съюз и към Договора за създаване на Европейската общност за атомна енергия, подписан на 23 юни 2010 г. в Брюксел. Заключителна разпоредба Параграф единствен. Законът влиза в сила от деня на обнародването му в “Държавен вестник”.” Няма. Подлагам на гласуване Закона за ратифициране на Протокола за изменение на Протокола относно Преходните разпоредби, приложен към Договора за Европейския съюз, към Договора за функционирането на Европейския съюз и към Договора за създаване на Европейската общност за атомна енергия. Гласували

за атомна енергия. Гласували 93 народни представители: за 93, против и въздържали се няма. С това Законът за ратификация е приет и на второ гласуване. Продължаваме със следващата точка от днешната програма:

Уважаеми господин председател, уважаеми колеги, първо процедура за допускане в залата на Сергей Цочев - председател на Агенцията за ядрено регулиране, Албена Белянова и Пепа Стоянова от същата агенция и на Симеон Йорданов от Министерството на икономиката, енергетиката и туризма. Подлагам на гласуване така направеното процедурно предложение.

гласуване Законът за изменение и допълнение на Закона за безопасно използване на ядрената енергия под № 002-01-18, внесен от Министерския съвет на 2 март 2010 г., приет на първо гласуване на 30 април 2010 г. „Закон за Закон за изменение и допълнение на Закона за безопасно използване на ядрената енергия”. Предложение от народния представител Костадин Язов - създава се нов § 1: „§ 1. Наименованието на закона се изменя така: „Закон за безопасността при използването на ядрената енергия”. Комисията не подкрепя предложението. Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя за наименованието на закона и предлага следната редакция: „Закон за изменение и допълнение на Закона за безопасно използване на ядрената енергия”. Няма. Подлагам на гласуване предложението на народния представител Костадин Язов, което комисията не подкрепя.

Гласували 91 народни представители: за 25, против 30, въздържали се 36. Предложението не е прието. Подлагам на гласуване редакцията на комисията за наименованието на закона така, както е по доклада на комисията.

прието. Подлагам на гласуване текста на § 2 по вносител, който комисията подкрепя.

Няма. Подлагам на гласуване предложението на народния представител Костадин Язов, което комисията не подкрепя.

Гласували 85 народни представители: за 24, против 26, въздържали се 35. Предложението не е прието. Подлагам на гласуване текста на § 2 по вносител, който комисията подкрепя.

Няма. Подлагам на гласуване текстовете на § 31 и § 32 по вносител, които комисията подкрепя.

се добавя „контрол на качеството”. Комисията не подкрепя предложението. Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 7: „§ 7. В чл. 15 се правят следните изменения и допълнения: 1. В ал. 3:

извеждане от експлоатация на ядрено съоръжение.”

Създават се ал. 6 и 7: „(6) Разрешение за превоз на радиоактивни вещества по ал. 4, т. 12 се издава за извършване на конкретен превоз, когато съответната дейност не е включена в лицензия, издадена по ал. 3, т. 5. (7) Материалите и радиоактивните вещества, свързани с осъществяването на дейности съгласно издадена лицензия или разрешение по този закон, се освобождават от регулиране за всеки конкретен случай със заповед

Подлагам на гласуване текста на § 59 съгласно редакцията на комисията по доклада.

В чл. 40 се правят следните изменения и допълнения: и да изграждат и поддържат ефективна система за управление на дейностите, която дава приоритет на безопасността и осигурява висока култура на безопасност;”. В т. 3 се създава изречение второ: „Оценката включва и верификация на установените мерки за предотвратяване на аварии и ограничаване на последиците от тях, включително верификация на защитните физически бариери и административни процедури, чието нарушаване би довело до значителни увреждания на работниците и населението, причинени от въздействието на йонизиращите лъчения;”. В т. 4 думите „наемат на” се заменят с „допускат до”, а след думата „образование” се добавя „квалификация и”. и”. 4. В т. 5 думите „наемат на” се заменят с „допускат до”, думата “приета” се заменя с „издадена”, а думите „Министерския съвет по предложение на” се заличават. 5. В т. 16 думите „радиационнозащитната зона” се заменят със „зоната за превантивни защитни мерки”.”

В чл. 17, т. 2 се изменя така: „2. добавянето на радиоактивни вещества при производството на храни, играчки, бижута и козметични продукти, както и вносът и износът на такива стоки и продукти;”.”

Уважаеми господин председател, уважаеми колеги! Вземам думата по две причини. Първо, не става ясно, както не стана ясно и на заседанието на комисията, по чие предложение отпада т. 5, която беше предложена от вносителите. Комисията сама, така имагинерно, не би могла да снеме подобно предложение. Второто ми съображение е по същество. Предлагам ви да чуете за какво точно става дума. Става дума за създаването на т. 5, която казва така: „5. намаляването на концентрацията на радиоактивни вещества и радиоактивни отпадъци с цел освобождаването им от регулиране по този закон.” закон.” Вносителят, когато е предлагал промяната в закона, е предложил норма, която не позволява да бъде намалявана концентрацията на радиоактивните вещества, така че те, намалявайки тази концентрация или по-простичко казано, разреждайки един радиоактивен разтвор с други количества вода, например намалявайки активността на този разтвор, той да бъде изваден извън контрола на закона и спокойно да бъде изхвърлен например в р. Дунав. Искам да кажа за какво точно става дума. Ако приемем, че едно неразумно лице или недобронамерено лице в Атомната електроцентрала разреди един разтвор, който иначе трябва да бъде концентриран и съхраняван в хранилището за радиоактивни отпадъци, му долее малко вода, той спокойно може да го изхвърли в реката. Искам да информирам тези народни представители, които не са достатъчно добре информирани, че основният принцип при третирането на радиоактивни отпадъци по препоръките на Международната агенция по атомна енергия е не те да се разреждат и изхвърлят безконтролно, а да се концентрират и съхраняват под контрол в значително намалени обеми. Именно този принцип е залегнал и в т. 5 – намаляване на концентрацията на радиоактивни вещества и радиоактивни отпадъци с цел освобождаването им от регулиране по този закон. Изведнъж в комисията по незнайно чие предложение този текст отпада. Опитахме се и в комисията, и сега тук, да разберем защо този текст трябва да отпадне, при положение че той е в пълно съответствие с препоръките на групата на съветниците на Международната агенция по атомна енергия. Не ни беше дадено никакво обяснение. (АЯР) в крайна сметка се е съгласила с предложението на Министерския съвет или на Министерството на икономиката, както се каза, че това предложение е съгласувано от тях, то е очевидно, че агенцията е поставена под сериозен административен натиск, за да приеме подобно предложение. Въпросът е: каква е логиката ние като народни представители да приемаме подобно предложение? Отново повтарям, то позволява разреждането на радиоактивни вещества и тяхното безконтролно изхвърляне в околната среда. Защо се отказваме от един текст, който е в пълно съответствие с изискванията на Международната агенция по атомна енергия и който беше предложен от Министерския съвет? Благодаря ви за вниманието.

Благодаря, господин председателстващ. Дами и господа народни представители, уважаеми господин Овчаров! Този текст наистина беше предложен от Министерския съвет, но впоследствие както Министерският съвет, така и Агенцията за ядрено регулиране казаха, че не са прецизирали текста и не са осмислили всички аспекти във връзка с предложението. Досега този текст не е съществувал. Той касае не само ядрената централа, а и много други аспекти в третирането на ядрените отпадъци. Това може да доведе до отнемане лицензията за експлоатация на действащи ядрени реактори, тъй като те изхвърлят огромни количества въздух и вода от технологичните помещения и процеси след намаляване на концентрацията на голям брой радиоактивни вещества в тях под нивата разрешени за изпускане в околната среда. На международно ниво влияем в пълен конфликт с основния принцип за управление на радиоактивните отпадъци, изискващ минимализиране на количествата радиоактивни отпадъци за погребване, основната технология за това – дезактивацията, базиране, намаляване, концентрацията на радионуклиди под нивата за освобождаване. Доколкото си спомням, на международно ниво се забранява разреждането на радиоактивни отпадъци с цел освобождаването от регулиране. Именно затова то може да се постигне чрез дезактивация, а не чрез намаляване, тоест чрез увеличаване обема. Именно ще навлезем в много други сфери и поради тази причина аз мисля, че този текст не е прецизиран и трябва да отпадне. Благодаря. ПРЕДСЕДАТЕЛ АНАСТАС

Уважаеми господин Николов, честно да си призная, не можах да схвана каква точно реплика ми направихте, при положение че самият Вие накрая казахте, че международните препоръки или препоръките на Международната агенция по атомна енергия забраняват разреждането на радиоактивните отпадъци с цел извеждането им извън регулирането по този закон. Е, след като те го забраняват – защо ние го разрешаваме? Това е въпросът на който никой не дава отговор. Няма да бъде отнет лицензът на Атомната електроцентрала в Козлодуй заради този текст. Бъдете спокоен! Но този текст дава възможност – не само в Атомната електроцентрала, аз в Атомната електроцентрала не се съмнявам, че няма да бъдат допуснати тези неща, защото там вече се контролират на значително друго равнище, – както Вие казахте, има значителен брой радиоактивни отпадъци, които се употребяват по най-различни начини и са много по-трудно контролируеми в цялата страна. С този текст ние позволяваме тези източници да бъдат безконтролно изхвърляни в околната среда. Това е проблемът. И препоръката, и това, което беше внесено от Министерския съвет, беше в пълно съответствие с препоръките на Международната агенция и с тези забрани, които съществуват вече в много от страните в Западна Европа.

Уважаеми колеги! Когато става въпрос за подобни текстове, тук място за политизация и дебати от политически характер няма. Важното е да приемем най-добрите текстове, които гарантират сигурността на българските граждани. Това е целта в крайна сметка. Когато беше гласуването на тази точка, аз гласувах против отпадането на текста, който е предложен от Министерския съвет, защото лично моето мнение е, че той създаваше повече сигурност. Но за да имат повече информация, не само членовете на комисията, отправих едно писмо към Агенцията за ядрено регулиране и към Министерство на икономиката. И двете писма са изпратени по имейла на всеки член на Комисията по икономическа политика, но ми се ще да ви информират и вас за основния отговор, който е получен от тези две институции. Към момента в действащото законодателство, това се казва от Агенцията за ядрено регулиране, от Агенцията за ядрено регулиране, в ядрената област такава забрана е въведена с разпоредбата на чл. 11 от Наредбата за безопасност при управление на радиоактивните отпадъци, приета с Постановление на Министерския съвет № 198 от 03.08.2004 г., обнародвана и т.н. Текстът гласи: „Забранява се разреждането на радиоактивни отпадъци с цел достигане на нивата по чл. 2.” По-нататък от Агенцията за ядрено регулиране се обяснява каква забрана е имало до момента. Колеги, тук има един важен въпрос. Тази забрана е в наредба в подзаконов нормативен акт, а предложението на Министерски съвет беше да се запише в закона. Разбирате разликата! Подобен отговор е получен и от Министерство на икономиката, тоест и двете институции не виждат сериозни рискове, ако този текст отпадне. Въпреки това съм длъжен да ви кажа, за да бъда с чиста съвест, че аз няма да подкрепя това отпадане, защото за мене предложението на Министерски съвет създаваше максимална степен на сигурност за българските граждани. По тази причина избирайки, винаги избирам по-голямата сигурност за хората. Вече е въпрос на мнение и решение на Четиридесет и първото Народно събрание. Благодаря

вещества не освобождава от регулация, тоест те продължават да бъдат в аспекта на агенцията. Те са регулирани. То противоречи на фундаментални принципи в управлението на радиоактивните отпадъци, предложени от МАЯР и възприети от целия свят. Ако предложението се приеме, ще се наложи да бъдат прекратени много от договорното финансиране от IBRD. Ако предложението се приеме, в полето на забраната попадат автоматично основни процеси в управлението на радиоактивните отпадъци като дезактивация с цел освобождаване и изгаряне на радиоактивни отпадъци, изпаряване на трапни води от с цел освобождаване в околната среда на излишните технологични води, минимализиране на радиоактивните отпадъци посредством дезактивация и освобождаване от контрола на замърсените с радионуклиди нерадиоактивни вещества. Трябва да се откажем от основните концепции с управлението на радиоактивните отпадъци – намаляване на обема на радиоактивни отпадъци, отделяне радионуклидите от нерадиоактивната чарт, промяна на състоянието на радиоактивните отпадъци.

Благодаря Ви, господин председател. Аз така и не мога да се ориентирам в логиката, която излага господин Николов. Имаме писма, че тези регулации са в подзаконови актове и те действат. Действат! Значи, ако те действат, по Вашата логика АЕЦ „Козлодуй” трябва да е спряна. Тук се предлага това изискване да се качи на по-високо ниво. От друга страна Вие казвате: „Те си подлежат на регулация”. Ами ето ви го залива „Вромос”, идете и ги регулирайте. Нали законът в стария си вид без това ограничение действа десетилетия? Те са се натрупвали. Виждате какво се случва. Не разбирам какво се отстоява тук. Явно има някакво лобиране, но поне го преведете за какво става въпрос. Не може да спре АЕЦ заради въвеждането на тази регулация, понеже нея я има. Тук се предлага от подзаконово ниво да се качи на законово и правим огромен дебат дали да стане това или да не стане. Това просто не е сериозно. Няма никаква логика! Ако го има на подзаконово, дайте да го вдигнем на законово ниво и да приключим. Да не създаваме нови казуси като „Вромос”, тъй като не знаете след като се разреди и се изхвърли то на друго място, дали няма да се утаи и да се концентрира. Нямате доказателства! Защо да го правим това? Това е лобиране, което на мен лично не ми е ясно защо се прави.

Благодаря, господин председателстващ. Господин Димитров, ще Ви обясня защо. Защото вкаран така в закона, ние абсолютизираме. В поднормативния акт се изброяват случаите, където се предлага и начинът, който се предлага. Има моменти, в които това се прилага. Реално погледнато по този начин забраняваме и абсолютизираме това нещо за разреждане на радиоактивните отпадъци. Мисля, че Ви обясних – в поднормативния акт е по-добре да се конкретизират случаите, както е направено, и след като действа, не мога да разбера защо трябва да абсолютизираме този текст в закона, като може да се приложи в някой вид дейности? благодаря. Други изказвания? Няма. Подлагам на гласуване редакцията на комисията за текста на § 9.

Господин председател, за пръв път ми се случва текстът на вносителя да бъде отминат с мълчание и да се счита, че той не съществува, а да се гласува само предложението на комисията. Гласуват се всички, в т.ч. и отхвърлените предложения.

Колеги, да ви обясня процедурата, ако някой не е разбрал. Гласува се предложението на вносителя, ако то не бъде одобрено, след това се гласува редакцията на комисията. Това е процедурното предложение, направено от господин Димитров. Гласували 76 народни представители: за 22, против 4, въздържали се 50. Предложението по вносител не е прието. Подлагам на гласуване редакцията на комисията за § 9 така, както е по доклада.

Уважаеми колеги, гости на Народното събрание са ученици от Немската гимназия „Фридрих Шилер” – гр. Русе. Младежите са на образователно посещение в парламента. Моля да ги приветстваме с „Добре дошли!”

Няма. Подлагам на гласуване текстовете на § 10 и 11 по вносител, които комисията подкрепя.

Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 12: „§ 12. В чл. 21 се създават ал. 4 и 5: „(4) Лицензията или разрешението могат да бъдат изменени служебно от председателя на агенцията: 1. ако в 14-дневен срок от уведомяването по ал. 3 лицензиантът или титулярът на разрешение не е поискал съответното изменение; 2. в случаите по ал. 1, т. 3 - въз основа на мотивирано искане на компетентните държавни органи. (5) Титулярът на лицензия или разрешение, по отношение на когото е открито производство по служебно изменение, може в 14-дневен срок от писменото уведомяване за това да направи възражения или да даде обяснения. Лицензията или разрешението могат да бъдат изменени с мотивирана заповед след изтичането на този срок.”

за § 20. Комисията подкрепя текста на вносителя за § 21. Комисията подкрепя текста на вносителя Няма. Подлагам на гласуване текстовете по вносител от § 13 до § 22, които комисията подкрепя.

Гласували 64 народни представители: за 63, против 1, въздържали се няма. Предложенията са приети. оттеглено. Комисията подкрепя текста на вносителя за § 45. Комисията подкрепя текста на вносителя за § 46. Комисията подкрепя текста на вносителя

Няма. Подлагам на гласуване текстовете на § 45 до 47 включително по вносител, които комисията подкрепя.

чл. 45 се създава ал. 5: „(5) Въз основа на анализ на необходимостта от изграждане на нови производствени мощности, по предложение на министъра на икономиката, енергетиката и туризма, Министерският съвет може с отделно решение да даде принципно одобрение за изграждане на ядрена централа. Това решение предхожда решението по същество по ал. 1 и е основание за извършване на оценките по ал. 5.” Комисията не подкрепя предложението. Комисията подкрепя текста на вносителя за § 30. ПРЕДСЕДАТЕЛ Няма желаещи. Подлагам на гласуване предложението на народните представители Анна Янева и Румен Овчаров, което комисията не подкрепя.

Няма. Подлагам на гласуване текстовете на § 41 и 42 по вносител, които комисията подкрепя.

в текста преди т. 1 думите „енергетиката и енергийните ресурси” се заменят с „икономиката, енергетиката и туризма”; б) в т. 1 думите „от Министерския съвет” се заменят със „с наредбата по чл. 55, ал. 1”. 2. Алинея 2 се изменя така: „(2) Юридическите лица на бюджетна издръжка планират, предоставят и отчитат вноските по ал. 1, т. 1 като трансфер между бюджетни сметки.” 3. В ал. 3 думите „съгласно Закона за енергетиката и енергийната ефективност” се заличават. 4. Създава се ал. 5: „(5) Размерът на вноските по ал. 1, т. 1 се определя така, че в края на експлоатационния период

В чл. 50 се правят следните изменения и допълнения: 1. В ал. 1: а) точка 1 се изменя така: „1. годишна програма на титуляра на лицензия за извеждане от експлоатация;” в т. 3 накрая се поставя запетая и се добавя „включително административни и финансови разходи”; в) в т. 4 накрая се поставя запетая и се добавя „включително на ядрени централи, обявени като съоръжения за управление на радиоактивни отпадъци по реда на този закон”. В ал. 2 думите „енергетиката и енергийните ресурси” се заменят с „икономиката, енергетиката и туризма”. 3. Създава се ал. 5: „(5) Когато реализацията на проекта за извеждане от експлоатация се окаже по-скъпа от одобрените от управителния съвет на фонда оценки на разходите, необходимите допълнителни разходи са за сметка на лицето, което последно е експлоатирало ядреното съоръжение, съгласно издадена лицензия за експлоатация.” Няма. Подлагам на гласуване редакцията на комисията за § 51, съгласно доклада.

точка 5 се отменя. 2. Създава се нова ал. 2: „(2) С цел подпомагане дейността на фонда управителният съвет може да създаде междуведомствена експертна работна група. Организацията на работа и съставът на групата се определят с наредбата по чл. 55, ал. 1.” 3. Досегашната ал. 2 става ал. 3 и в нея думите „енергетиката и енергийните ресурси” се заменят с „икономиката, енергетиката и туризма”. 4. Създава се ал. 4: „(4) При промяна на лицензианта и периодично, поне веднъж на 5 години, управителният съвет прави преглед на оценките на разходите за извеждане от експлоатация, като при необходимост се изменя размерът на дължимите вноски.”

Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 38: „§ 38. В чл. 55 се правят следните изменения и допълнения: 1. Досегашният текст става ал. 1 и в нея думите „енергетиката и енергийните ресурси” се заменят с „икономиката, енергетиката и туризма”. Създава се ал. 2: „(2) Управителният съвет на фонда по предложение на министъра на икономиката, енергетиката и туризма приема методология за определяне на разходите по финансиране на извеждането от експлоатация и съответно за определяне на дължимите вноски. Методологията трябва да отчита технологичните аспекти и изискванията за ядрена безопасност и радиационна защита.”

Няма. Подлагам на гласуване текста на § 53 по вносител, който комисията подкрепя.

В чл. 57 т. 6 се изменя така: „6. внос и износ на източници на йонизиращи лъчения, включително изделия, съдържащи източници на йонизиращи лъчения, в случаите когато те не представляват изделия с двойна употреба по смисъла на Закона за експортния контрол на оръжия и изделия и технологии с двойна употреба.” ПРЕДСЕДАТЕЛ АНАСТАС АНАСТАСОВ: Изказвания? Няма. Подлагам на гласуване редакцията на комисията за § 40 съгласно доклада.

се заменят с „в ядрени съоръжения и с източници на йонизиращи лъчения по ал. 1, извън тези по т. Няма. Подлагам на гласуване редакцията на комисията за § 52, съгласно доклада.

Няма. Подлагам на гласуване текстовете от параграфи 24 до 29 включително, които комисията подкрепя.

Параграф 87 Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 7: „§ 7. В чл. 25 се правят следните изменения: 1. Алинея Създава се нова ал. 2: „(2) Когато лицето, което е издало удостоверението за правоспособност, не предприеме действията за отнемане на удостоверението по чл. 69, ал. 2 в 14-дневен срок, председателят на агенцията има право да извърши пряко тези действия.”

В чл. 74 се правят следните изменения и допълнения: 1. В ал. 1 и 2 думите „енергетиката и енергийните ресурси” се заменят с „икономиката, енергетиката и туризма”.

се обявява за обект с национално значение по смисъла на § 5, т. 62 от Допълнителните разпоредби на Закона за устройство на територията. (5) Отчуждаването на имоти и части от имоти - частна собственост, предназначени за изграждане на хранилището по ал. 3, се извършва с решение на Министерския съвет по предложение на министъра на икономиката, енергетиката и туризма, министъра на регионалното развитие и благоустройството и министъра на финансите при условията и по реда на Закона за държавната собственост. Решението се обнародва в „Държавен вестник”.” Няма. Подлагам на гласуване редакцията на комисията за § 51, съгласно доклада.

Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 52: „§ 52. В чл. 76, ал. 1 след думата „осъществява” се добавя „само”.” Няма. Подлагам на гласуване редакцията на комисията за § 52, съгласно доклада.

ДИМИТРОВ: Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 56: „§ 56. В чл. 89 се правят следните изменения: В ал. 1, т. 1, 2, 6 и 7 думите „енергетиката и енергийните ресурси” се заменят с „икономиката, енергетиката и туризма”. 2. В ал. 2 думите „енергетиката и енергийните ресурси” се заменят с „икономиката, енергетиката и туризма”. 3. Алинея 3 се отменя.” Изказвания няма. Подлагам на гласуване текста на § 73, съгласно редакцията на комисията по доклада.

В чл. 16 се правят следните изменения:

в т. 5 думите „енергетиката и енергийните ресурси” се заменят с „икономиката, енергетиката и туризма”. 2. В ал. 3 думите „определен със заповед на изпълнителния директор” се заличават.”

Предложение от народния представител Светлин Танчев. Комисията подкрепя предложението по принцип. Предложение от народния представител Иван Иванов. Комисията подкрепя предложението по принцип. Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 57: „§ 57. В чл. 93 се правят следните изменения и допълнения: 1. В ал. 1: а) в т. 4 накрая се поставя запетая и се добавя „включително административни и финансови разходи”; създава се т. 5: „5. общините и населените места, в района на които се експлоатира или е одобрено или разрешено по реда на Закона за устройство на територията и на този закон изграждане на съоръжение за управление на радиоактивни отпадъци, могат да получават финансиране на проекти и дейности за устройство и развитие на територията при условия и по ред, определени в наредбата по чл. 94, ал. 1.” 2. В ал. В ал. 2 думите “енергетиката и енергийните ресурси” се заменят с “икономиката, енергетиката и туризма”.

Юридическите лица на бюджетна издръжка планират, предоставят и отчитат вноските по чл. 92, ал. 1, т. 1 като трансфер между бюджетни сметки.”

контролира администрирането на приходите по фонда и целесъобразното им разходване.” 2. Създава се нова ал. 2: „(2) С цел подпомагане дейността на фонда управителният съвет може да създаде междуведомствена експертна работна група. Организацията на работа и съставът на групата се определят с наредбата по чл. 94, ал. 1.” 3. Досегашната ал. 2 става ал. 3 и в нея думите “енергетиката и енергийните ресурси” се заменят с “икономиката, енергетиката и туризма”.” няма. Подлагам на гласуване текста на § 73, съгласно редакцията на комисията по доклада.

няма. Подлагам на гласуване текстовете на параграфи от 70 до 72, включително по вносител, които комисията подкрепя.

няма. Подлагам на гласуване текста на § 69, съгласно редакцията на комисията по доклада.

Изказвания няма. Подлагам на гласуване текстовете на параграфи от 70 до 72, включително по вносител, които комисията подкрепя.

притежаващи разрешение за работа или за извършване на конкретно възложена задача в стратегически обект, получено по реда, определен със Закона за Държавна агенция „Национална сигурност”.” няма. Подлагам на гласуване текста на § 73, съгласно редакцията на комисията по доклада.

за § 26. Комисията подкрепя текста на вносителя за § 27. Комисията подкрепя текста на вносителя за § 28. Комисията подкрепя текста на вносителя

няма. Подлагам на гласуване предложението на комисията по § 82 - същият да отпадне.

няма. Подлагам на гласуване редакцията на комисията за § 83, който става § 82, съгласно доклада.

По § 86 – предложение от народния представител Костадин Язов – предложението е оттеглено. Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 86, който става § 85: „§ 85. В Допълнителната разпоредба се правят следните изменения и допълнения: 1. Наименованието „Допълнителна разпоредба” се изменя така: „Допълнителни разпоредби”. 2. В § 1: а) точки 2, 4 и 5 се отменят; б)

в) точка 8 се изменя така: „8. „Дейности с материали с повишено съдържание на естествени радионуклиди, които не могат да бъдат пренебрегнати от гледна точка на радиационната защита” съдържат естествени радионуклиди, причиняващи значително увеличение на облъчването на професионално заети лица и евентуално на лица от населението.”; г) в т. 9 се създава изречение трето: „В съответствие със свързания с дейностите със закрити източници риск, те се класифицират в пет категории:”. Следва таблица, която не се чете. „Където А е активността на източника, а стойностите на D и методът на пресмятане са посочени в наредбата по чл. 123.”; д) точка 12 се изменя така: „Зона с контролиран достъп” е зона, определена за целите на физическата защита, която обхваща територия около защитената зона на ядрено съоръжение, достъпът до която се контролира и може да бъде ограничен за лица и превозни средства.”; точка 19 се изменя така: „19. „Квалифициран експерт по радиационна защита” е физическо лице с необходимите знания, подготовка и технически умения, които му дават възможност да извършва оценки на дозите и да дава консултации и съвети по осигуряване на радиационната защита на персонала и населението, както и на безопасността на ядрените съоръжения и източниците на йонизиращи лъчения. Правоспособността на квалифициран експерт по радиационна защита се признава по ред, определен в съответните нормативни актове”; ж) създава се т. 19а: „Конструкции, системи и компоненти, важни за безопасността” са тези: а) чиято неправилна работа или отказ могат да доведат до недопустимо облъчване на персонала или на лице от населението; б) които предотвратяват развитието на очакваните експлоатационни събития в аварии; в) технически средства, които са предназначени за намаляване на последствията от неправилна работа или отказ на конструкции, системи

създава се т. 26а: „26а. „Освобождаване от регулиране” е регулирана дейност по този закон, извършвана от лицензиант или титуляр на разрешение с цел освобождаване на бъдещи дейности (погребване, рециклиране, повторно използване и др.) с радиоактивни вещества или материали от изискванията на този закон и на подзаконовите нормативни актове по прилагането му.”; създават се точки 29а и 29б: „29а. „Превоз” е промяна на местонахождението на даден товар, съдържащ ядрен материал, отработено гориво, радиоактивни отпадъци и други радиоактивни вещества, от мястото на произход на товара до мястото на неговото предназначение. Дейността „превоз” включва всички дейности по подготовката на товара за изпращане, дейностите, свързани с товаренето, превозването, разтоварването и получаването му, включително транзитен престой и временно съхраняване на товара, ако са наложителни. 29б. „Проектна заплаха” са атрибутите и характеристиките на потенциалните вътрешни и/или външни нарушители, които биха могли да извършат опит за противозаконно отнемане на ядрен материал или саботаж, срещу които се проектира и оценява системата за физическа защита.”; м) създава се т. 34а: „34а. „Саботаж” е всеки умишлен акт, насочен срещу ядрено съоръжение или ядрен материал при използване, съхранение или превоз, който би могъл пряко или непряко да застраши здравето и безопасността на персонала и населението или да увреди околната среда чрез облъчване с йонизиращи лъчения или освобождаване на радиоактивни вещества.”; н) точка 37 се изменя така: „Специализирано обучение” е следдипломно теоретично и практическо обучение и подготовка, включително дублиране и инструктаж, на физически лица с цел извършване на специфични дейности или задачи в ядрени съоръжения или с източници на йонизиращи лъчения.”; о) създава се т. 40а: „40a. „Съоръжения с повишена опасност, които имат значение за ядрената безопасност” са котли, съдове, работещи под налягане, тръбопроводи за пара и гореща вода и повдигателни съоръжения, които са част от конструкциите, системите и компонентите, важни за безопасността, и при повредата на които могат да се отделят радиоактивни продукти.”; точка 43 се отменя; р) в т. 45 накрая се поставя запетая и се добавя „с изключение на превозването извън площадката. То може да включва също и разрешени изхвърляния”; с) в т. 49 думите „ядрена инсталация” се заменят с „инсталация”; т) точки 51, 52 и 53 се изменят така: „51. „Ядрена безопасност” е състоянието и способността на ядрено съоръжение и на неговите системи и персонал за постигане на подходящи експлоатационни условия, предотвратяване на инциденти и аварии и ограничаване на последиците от тях, така че персоналът и населението да бъдат максимално защитени от йонизиращите лъчения на ядреното съоръжение. 52.

53. „Ядрена централа” е електроцентрала, в която енергията се генерира от един или повече ядрени реактори и която може да включва прилежащите съоръжения за управление на радиоактивни отпадъци и отработено ядрено гориво, разположени на една площадка, за които са предвидени обща физическа защита и аварийно планиране.”; у) в т. 54 думата „специален” се заличава. 3. Създават се § 1а – 1 ж: „§ 1а. При международен превоз в рамките на Европейския съюз на радиоактивни вещества, които не са ядрен материал

При международен превоз в рамките на Европейския съюз, както и при внос, износ или транзитен превоз през Европейския съюз на отработено ядрено гориво или радиоактивни отпадъци в зависимост от конкретния случай освен лицензия по чл. 15, ал. 3, т. 5 или разрешение по чл. 15, ал. 4, т. 7, 12 или 16 председателят на агенцията издава: документ за потвърждаване на международния превоз – при наличие на съгласие на останалите държави, свързани със съответния международен превоз, или 2. документ, съдържащ писмено съгласие за извършване на превоза през територията на Република Документите, свързани с международния превоз, се изготвят в стандартен формат, одобрен със заповед на председателя на агенцията. (3) Документите по ал. 1 могат да бъдат издадени за:

В случаите, когато се изисква писмено съгласие по ал. 1, т. 2, непроизнасянето на председателя на агенцията в определените срокове се смята за мълчаливо съгласие за извършване на превоза на територията на (5) В случаите по ал. 3, т. 2 и ал. 4 изискването за наличие на издадени в зависимост от конкретния случай

Условията, които се определят с лицензиите и разрешенията, свързани с международен превоз по този параграф, не могат да бъдат по-рестриктивни от условията, които се определят при осъществяване превоз на отработено ядрено гориво или радиоактивни отпадъци в рамките на територията на

Списъкът на конкретните факти, сведения и предмети, съставляващи служебна тайна в областта на регулирането на безопасното използване на ядрената енергия и радиационната защита, се определя със заповед на председателя на агенцията. § 1д. (1)

с писмено съгласие на съответния заявител, лицензиант или титуляр на разрешение по този закон, предоставил информацията; 2. на заявители, лицензианти или титуляри на разрешение по този закон, когато това е необходимо за правилното протичане на лицензионния процес и за осъществяването на контролната дейност по този закон; 3. случаите, когато председателят на агенцията възлага на трети лица извършването на експертизи, проучвания и изследвания, свързани с ядрената безопасност и радиационната защита; 4. в изпълнение на задължения на Република България, произтичащи от международни споразумения; 5. въз основа на влязло в сила съдебно решение.

за инциденти и аварии в ядрени съоръжения или обекти с източници на йонизиращи лъчения в обем, определен с наредбите по чл. 19, ал. 1, т. 8 и чл. 123; данни за състоянието на радиационния фон на територията на Република България; 3. данни за радиоактивно замърсяване на околната среда, което може да застраши живота и здравето на населението; 4.

се въвеждат изискванията на Директива 2009/71/Евратом на Съвета от 25 юни 2009 г. за установяване на общностна рамка за ядрена безопасност на ядрените инсталации. (2) На всеки три години председателят на агенцията изготвя доклад относно изпълнението на изискванията на директивата по ал. 1. Докладът се представя на Европейската комисия по установения ред за взаимодействие с институциите на Европейския съюз. Конкретните срокове се определят в съответствие със сроковете за провеждане на съвещания за разглеждане на докладите, представени съгласно чл. 5 от Конвенцията за ядрена безопасност. (3) Първият доклад по ал. 2 се представя на Европейската комисия до 22 юли 2014 г. г. § 1ж. Председателят на агенцията най-малко веднъж на 10 години организира периодична самооценка на националната законодателна, регулаторна и организационна рамка за ядрена безопасност на ядрените инсталации и на работата на компетентния регулаторен орган и предлага провеждането на международна партньорска проверка с цел постоянно подобряване на ядрената безопасност.” ПРЕДСЕДАТЕЛ

„Преходни и заключителни разпоредби.” Комисията подкрепя текста на вносителя за наименованието.

предложение от народния представители Костадин Язов. Предложението е оттеглено. Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 87, който става § 86, като систематичното му място е преди Преходни и заключителни разпоредби: „§ 86. В останалите текстове на закона думите „енергетиката и енергийните ресурси” се заменят с „икономиката, енергетиката и туризма”.” Няма. Подлагам на гласуване редакцията на комисията за § 91, който става § 89 съгласно доклада.

Започнатите до влизането в сила на този закон производства за издаване на лицензии и разрешения се довършват по досегашния ред.” Няма. Подлагам на гласуване редакцията на комисията за § 87, който става § 86, съгласно доклада.

да се отхвърли, тъй като е отразен на систематичното му място като § 93.

До влизането в сила на съответните наредби по чл. 26, ал. 6 контролът на съоръженията с повишена опасност, които имат значение за ядрената безопасност, разположени на площадката на въведени в експлоатация ядрени централи, се осъществява по досегашния ред. (2) За съоръженията с повишена опасност извън тези по ал. 1 контролът се осъществява по реда на Закона за техническите изисквания към продуктите. (3) В срок срок до шест месеца от влизането в сила на този закон контролът на съоръженията с повишена опасност по ал. 2 се осъществява по досегашния ред.” Няма. Подлагам на гласуване редакцията на комисията за § 21, който става § 22 съгласно доклада

има три идентични предложения от народните представители Светлин Танчев; Драгомир Стойнов и Кирил Добрев,п и от Иван Иванов със следния текст:

Няма. Подлагам на гласуване предложението на комисията за създаване на нов § 92, съгласно доклада.

Уважаеми господин председател, уважаеми колеги! Ще прочета Доклад относно Законопроект за изменение и допълнение на Семейния кодекс на Комисията по правни въпроси под № 002-01-62, внесен от Министерския съвет на 13 юли 2010 г. Комисията го разгледа на свое заседание на 16 септември 2010 г. „На заседанието присъстваха представители от Министерство на правосъдието – госпожа Даниела Машева – заместник-министър, госпожа Милена Първанова – началник отдел „Международни отношения и акредитирани организации”, госпожа Росица Дичева – държавен експерт в същата дирекция. От името на вносителя законопроектът беше представен от госпожа Даниела Машева. С проекта се цели да се конкретизират някои разпоредби, за да се преодолее възникването на противоречива практика по прилагането на закона, свързани основно с новата уредба на имуществените отношения между съпрузите, с процедурата по осиновяване и с реда за изплащане на присъдена издръжка от държавата. В разпоредбите, относно имуществените отношения между съпрузите се съдържа презумпцията, че съвместният им принос се предполага до доказване на противното. Това налага да се уреди в чл. 21, ал. 4 оборването на законовото предположение за съвместен принос чрез доказване от ищеца на липсата на съвместен принос, а не на значително по-големия му принос. Предлага се в чл. 23, ал. 1 след думите „изцяло с лично имущество по чл. 22, ал. 1” текстът до края да бъде заличен. Думите „или по време на” на практика изключват съществуването на семейната имуществена общност и това налага промяната в разпоредбата. В законопроекта се предлага да бъде пресъздаден текстът на отменения чл. 22, ал. 3 от отменения Семейния кодекс, а именно че разпореждането с общ недвижим имот или с вещно право върху такъв имот, извършено от единия съпруг, поражда действие за другия, ако в шестмесечен срок от узнаването той не го оспори по исков ред. Предвидено е също така това право да може да бъде упражнено не по-късно от 3 години от извършване на разпореждането. Урежда се възможността за вписване в регистъра не само на деца, настанени в специализирана институция, но и на тези, на които се предоставя социална услуга – резидентен тип по чл. 4, ал. 1, т. 5 от Закона за закрила на детето. Предлага се включването на детето в списъка да се извършва след индивидуална оценка за всеки отделен случай и само ако това е в негов интерес. Проектът конкретизира срока за даване на съгласие за осиновяване в случаите на настаняване по административен ред специализирано заведение на дете, както и момента, до който родителите могат да оттеглят даденото съгласие за осиновяване. Предлага се изменение в чл. 105, изречение първо, според което информацията за произхода на осиновеното дете се дава от окръжния съд, допуснал осиновяването, ако важни причини налагат това, вместо от дирекция „Социално подпомагане”. Предвижда се прокурорът и дирекция „Социално подпомагане” да могат да предявят иск за прекратяване на осиновяването в случаите на унищожаемост в сроковете по ал. 3 и ал. 4 на чл. 106 от Семейния кодекс, а при тежко провинение или наличие на други обстоятелства, които дълбоко разстройват отношенията между осиновителя и осиновения до навършване на пълнолетие на детето. Предлага се във всички случаи на прекратяване на осиновяване, освен поради взаимно съгласие, задължително участие на прокурор. В чл. 113, ал. 1, т. 3 терминът „постоянно местопребиваване” се заменя с „обичайно местопребиваване”, тъй като при международно осиновяване е меродавно обичайното местопребиваване на страните по отношението на осиновяващ и осиновяван, а критерият „гражданство” не се прилага в Конвенцията за защита на децата и сътрудничество в областта на международното осиновяване от 1993 г., наричана Хагската конвенция. Предложението за заплащане на такси е свързано с дейностите и разходите, осъществявани от Министерството на правосъдието по повод вписване в регистъра.

Ако недостатъците не бъдат отстранени в посочения срок, се подготвя доклад и проект на уведомление за прекратяване на производството и връщане на документите на осиновяващия. В част от случаите уведомлението с приложените оригинали се изпращат в чужбина. В Глава десета „Издръжка” се урежда правото на издръжка, лицата, които дължат издръжка, размерът на дължимата издръжка, както и възможността за изплащане на присъдена издръжка от държавата. Предвижда се издръжката да се изплаща считано от първо число на месеца, следващ месеца, през който е образувано изпълнителното производство, като с това се цели ограничаване на плащанията от държавата на издръжка за минали периоди. Предвижда се неизправният длъжник да възстанови платената от държавата издръжка заедно със законната лихва. Вземането се събира по реда, предвиден за публичните вземания, но по своя характер вземането на държавата от длъжника по изпълнителното дело за изплатените издръжки е частно държавно вземане и тук редът за събиране на публични държавни вземания е неприложим. Съгласно разпоредбите на чл. 162, ал. 2 от ДОПК частни са държавните и общинските вземания, които не са посочени изрично като публични държавни и общински вземания. Това противоречие се явява пречка за събиране от неизправния длъжник на изплатената от държавата издръжка. В § 17 се съдържа предложение, с чието приемане ще се преодолее празнотата във връзка с реда за довършване на започналите съдебни производства. Становище изказа и госпожа Фани Давидова от програма „Достъп до информация”, според която предложените промени в частта, относно достъпа на осиновените деца и техните осиновители до информация за биологичния произход на децата са недостатъчни. На заседанието присъства и господин Красимир Димитров – преподавател по гражданско и семейно право в СУ „Климент Охридски”, който също изложи своето становище по законопроекта. Със Семейния кодекс от 2009 г. за първи път в цялата история на българското семейно право не се предвиди възможност припознаването да се оспорва от прокурора и трети лица, които имат правен интерес. С изменение в стария Семеен кодекс от 2003 г. бе предвидено, че припознаването може да се оспори и от Агенцията за социално подпомагане. Причината за това бе в установената опасна практика институтът на припознаването да се използва за заобикаляне на режима на осиновяването и за „продажба на деца”. По действащия Семеен кодекс припознаването, което е формален акт и не се нуждае от никакви доказателства, може да се оспорва само от родителя или навършилото 14 години дете. Недопускането на други лица, включително и прокурор от обществен интерес открива отново широко вратите за заобикаляне на осиновяването и за „търговия с деца”, поради което е наложително най-малко припознаването да може да се оспорва по съдебен ред от прокурора или Агенция „Социално подпомагане”. В дискусията взеха участие народните представители Четин Казак, Искра Фидосова, Янаки Стоилов, Ивайло Тошев, Анастас Анастасов и Юлиана Колева. Госпожа Фидосова обърна внимание на разпоредбата на § 3. С предложената редакция се възпроизвежда текста на чл. 22, ал. 3 от отменения Семеен кодекс, който пораждаше спорове в правната теория и практиката относно характера на недействителността на разпореждането с общ недвижим имот, извършено от единия съпруг. Редакцията на действащия чл. 24, ал. 4 от новия Семеен Семеен кодекс също не дава отговор на този въпрос. Необходима е допълнителна редакция на този текст с оглед на предотвратяване на по-нататъшни спорове по неговото прилагане. Постави се въпрос за приложното поле на § 2 – дали се обхваща и хипотезата на трансформиране на придобити вещи от съпруг едноличен търговец за упражняване на търговската му дейност и включени в неговото търговско предприятие. Изрази се становище, че ако срещу такива вещи се придобият други и новопридобитите станат съпружеска имуществена общност, това би противоречало на правната логика. Господин Ивайло Тошев постави въпроса кое налага съкращаването на срока за оттегляне на даденото съгласие за осиновяване от родител, след като му се дава възможността за обжалване на решението за осиновяване. С § 11 изслушването на рождените родители на осиновения е въведено като изискване за предоставяне на информация за произхода на осиновения. В много случаи това би било невъзможно или най-малкото трудно осъществимо, а се говори за наличие на важни причини, обосноваващи предоставянето на информацията. Предложената ал. 2 за обжалване по общия ред от лицата по ал. 1 също е некоректна. Искането е от осиновителите или навършилия 16 години осиновен и те биха могли да обжалват евентуален отказ за предоставяне на информация. Ако се даде възможност родителите да обжалват